poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 95 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne

rad i prelazim na zajednički, načelni, jedinstveni pretres o Predlozima zakona iz tačaka od 15. do 22. tačke dnevnog

Aleksandar Damjanović i Miodrag Poledica, državni sekretari u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Jovanka Atnacković, Zoran Ilić i Veljko Kovačević, vršioci dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Mirjana Čizmarov, direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije; Andrijana Jovanović, zamenik predsednika Komisije za javno - privatno partnerstvo; ambasador Zoran Đurišić, koordinator Sektora za konzularne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova i Vasilije Petković, načelnik za viznu politiku u Ministarstvu spoljnih poslova.Saglasno poslova.Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički, načelni, jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. i 22, a pre otvaranja zajedničkog načelnog, jedinstvenog pretresa, podsećam vas, da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. i članu 170. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički, načelni, jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o upravljanju aerodromima; Predlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada; Predlogu zakona o transportu opasne robe; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno- privatnom partnerstvu i koncesijama;

Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.Da li predstavnici predlagača prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, želi reč?Reč ima narodni poslanik potpredsednik i ministar Zorana Mihajlović. Hvala lepo.Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, poslanice, građani Srbije, pred vama je danas osam predloga zakona koji se odnose, pre svega, na sektor transporta, bilo da je u pitanju vazdušni saobraćaj, drumski, železnički saobraćaj je direktno ili indirektno vezano takođe za transport. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kao i ukidanje viza, zakon o stanovanju, vezan za sektor građevinarstva i komunalnim delatnostima.Pokušaću da budem najkraća i da objasnim šta je to zbog čega je Vlada Republike Srbije zajedno sa svim ministarstvima ove zakone predložila parlamentu na usvajanje.Zakon o potvrđivanju multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom prevozu, to je inače sporazum koji je usvojen još 1956. godine, usvojile su ga četiri države: Francuska, Belgija, Luksemburg i Švajcarska. Koliko je bio važan za razvoj vazdušnog saobraćaja pokazuje podatak da je danas 21 zemlja potpisnica tog sporazuma. Naša intencija jeste da to bude i Srbija.Suština sporazuma o kome ćemo danas razgovarati odnosi se na jedan uzak deo vanrednog javnog avio-prevoza, pre svega avio-taksi, prevoz vazduhoplovima, dakle, do šest sedišta, hitni medicinski letovi, zatim letovi za neka izdvojena područja. Omogućava se dakle svim onim koji potpišu ovaj sporazum, svim avio-prevoznicima koji obavljaju ovakvu vrstu prevoza, da mogu da vrše prevoz bez posebnog odobrenja. Ovaj sporazum je usklađen sa svim sa svim dokumentima naših vazduhoplovnih vlasti, ali isto tako sa direktivama i dokumentima evropskih vazduhoplovnih vlasti.Drugi sporazum jeste sporazum između naše vlade i UN o Centralnoj kancelariji projekta trans-evropske železnice. Srbija, odnosno Beograd će biti domaćin Centralne kancelarije Trans-evropske železnice. Trans-evropske železnice. Mislim da je to veoma važno za našu zemlju, budući da Srbija, pre svega ima odličan položaj koji se trudimo da upravo kroz razvoj infrastrukture i dalje razvijamo.U tom smislu je naša situacija da ćemo biti domaćini koja je potvrđena u aprilu 2015. godine, vrlo važna. Ovaj sporazum koji je ispred vas, pre svega, tretira određene tehničke detalje našeg predsedavanja koji se odnose na sve ono što mora jedna kancelarija da ima u trenutku kada bude predsedavala ovako vrlo važnim projektom Trans-evorpske železnice. Podsetiću vas samo da 1992. godine je Srbija i još 16 zemalja potpisala ovaj sporazum sa UN.Treći zakon UN.Treći zakon je zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, prvi put u Srbiji donet 2011. godine, bilo je određenih izmena, jer onako kako je život tekao i kako su se videli određeni problemi, tako se jednostavno i i zakon uređivao da bude još bolji, da bude naravno u skladu sa svim evropskim direktivama.Imali smo određene izmene i u martu mesecu ove godine, ali ono što mi danas radimo o izmenama i dopunama ovog zakona jeste da, pre svega, još više povećamo sigurnost cele procedure i celog procesa. Za Za vašu informaciju, ukupno je Komisija za javno-privatno partnerstvo, koju je Vlada Srbije osnovala 2012. godine, usvojila 41 predlog projekata javno-privatnog partnerstva i koncesija, 27 su javno-privatno partnerstvo, 14 su koncesije, a 17 ugovora je do sada potpisano.Uopšte, ovaj zakon treba da nam zaista omogući da nekako smanjimo taj raspon koji postoji između velike želje i tražnje za jednom dobrom infrastrukturom, naročito u lokalnim samoupravama, a sa druge strane, često sa nemogućnošću da za tu infrastrukturu imamo određene izvore finansiranja i da zaista uspemo da napravimo takvu infrastrukturu. Zato se ovaj vid, kao neki novi vid, izvora finansiranja i koristi sa tom razlikom, što kada pogledate projekte koji su odobreni i realizaciju tih projekata, odnosno ugovora koji su zaista potpisani, onda to nije dovoljan broj. Dakle, nama mnogo više treba privatno-javnog partnerstva, nego što ga imamo do sada.Ovaj zakon, izmene ovog zakona, takođe, pojašnjavaju se, ovom prilikom, i posebni oblici koncesija, dakle, koncesija za javne radove i koncesija za javne usluge. Takođe, videćete u članovima, verujem da ste već prethodno na odboru imali prilike da to komentarišete, a to je da se pravi tačna razlika između javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije i bez. Ova razlika je bila uglavnom tretirana kroz neke druge zakone, a sada se nalazi unutar ovog Predloga zakona.Sledeći zakon jeste Zakon o upravljanju aerodromima. Mislim da je donošenjem i nadam se donošenjem i usvajanjem ovog zakona u parlamentu konačno zaokružena ta jedna slika u vazdušnom saobraćaju, kada govorimo o kompletnom vazdušnom saobraćaju, zato što smo nedavno, kada kažem nedavno, u prethodnom sastavu parlamenta, usvojili Zakon o vazdušnom saobraćaju koji jeste tretirao sistem bezbednosti i obezbeđivanja vazdušne plovidbe. Kada su u pitanju aerodromi, uređivao je pitanja koja se odnose na vrstu aerodroma, namenu itd.Ovaj Zakon o upravljanju aerodromima po prvi put praktično tretira vrlo jasno delatnost upravljanja aerodroma kao opšti interes, i to je jako važno, imajući u vidu da, kada pogledate naš vazdušni transport i kada pogledate šta je sve Srbija uradila u prethodne dve godine, onda je potpuno jasno da se nekako vazdušni transport govoto izdvaja u odnosu na sve druge vidove transporta i da smo mi u tom smislu zaista već sada uređeni po svim standardima EU, što je za nas važno da imamo evropske standarde da bi mogli da se razvijamo.Sa druge strane, ne zaboravite da je samo pre dve godine, broj putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ bio ispod dva miliona, a da mi danas govorimo već o 4,8 miliona putnika na aerodromu „Nikola Tesla“. Dakle, taj trend i uopšte naš položaj, položaj našeg aerodroma daje mogućnost da se aerodrom dalje razvija.Sa druge strane, takođe, na teritoriji Republike Srbije ima oko 30-ak malih aerodroma. Ne malih po svom izgledu, nego po kapacitetu, odnosno broju prevezenih

samo za određene prevoze, ali su to svakako aerodromi koje mi u određenim fazama i u strateškim pravcima nećemo ostaviti baš sa strane, nego ćemo voditi računa o njima.Naredni zakona koji se danas nalazi ispred vas jeste Zakon o transportu opasne robe. Mi smo u oblasti transporta, uopšte i kada govorimo i o drumskom, železničkom saobraćaju, vodnom saobraćaju, puno zakona doneli, i o prevozu robe i o prevozu putnika. Ovo je vrlo važna oblast o o kojoj moramo da vodimo računa, a to je Zakon o transportu opasne robe, koji praktično definiše vrlo jasno uslove obavljanja unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju. Sa druge strane, takođe jasno definiše sve one uslove i obaveze koje moraju da imaju svi oni koji se uopšte bave ovakvom vrstom transporta.Ovaj zakon je potpuno transponovao Direktivu Evropskog parlamenta i Saveta o kopnenom transportu opasne robe, što je osnovni razlog, između ostalog, zbog čega smo želeli da razgovaramo i da donesemo ovakav ovakav jedan zakon. Sa druge strane, ovaj zakon je nekako brana ka sivoj ekonomiji koja svakako postoji i ne možemo reći da ne postoji u transportu, ali se zaista sa svakim zakonom koji mi donosimo polako i smanjuje.Takođe, Zakon o transportu opasne robe institucionalno menja jednu od organizacija. Pre određenog broja godina ustanovljena je Uprava za transport opasnog otpada. Ova Uprava prestaje da postoji donošenjem ovog zakona i kompletna delatnost se prebacuje u okvire Ministarstva saobraćaja. Mislimo da je to mnogo efikasnije. Mislimo da će se, u tom smislu, sektor za transport opasne robe baviti samo i isključivo tim specifičnim poslovima, a da će praktično sve one druge poslove, kojima se takođe bavila Uprava, dakle, finansijske, javne nabavke, računovodstvo… Toga prosto više neće biti, jer to će raditi u samom Sekretarijatu važan zakon koji je probudio dosta komentara jeste Zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Ovo je zakon koji, rekla bih, dotiče svakog građanina u Srbiji zato što svi negde živimo, stanovima ili kućama, i prosto je nemoguće da nismo zainteresovani za sve odredbe koje tretira ovaj zakon.Prvi put, rekla bih, nakon puno, puno godina i mnogo zakona koji su donošeni, čak tri zakona koji tretiraju, na neki način, ovu oblast, a to su Zakon o stanovanju, Zakon o održavanju stambenih zgrada i Zakon o socijalnom stanovanju, mi stavljamo pred vas poslanike jedan zakon koji pokušava da obezbedi uslove da govorimo, jednog trenutka, o održivom načinu stanovanja, a koji takođe daje osnove da naredne godine, 2017. godine, konačno Republika Srbija ima svoju Strategiju stambene politike, da imamo Akcioni plan, da znamo da znamo tačno u kom smeru se praktično razvijamo kada govorimo o stanovanju, da obezbedimo onaj minimum održavanja koji mora da postoji u svakoj zgradi, da vodimo računa, jer to je sada postalo pitanje bezbednosti ljudi, zato što imamo situacije koje nam donose ozbiljne probleme kada govorimo o održavanju samih zgrada, ali sa druge strane daje i osnovu da počnemo da razmišljamo potpuno drugačije na temu energetske efikasnosti.Gotovo 90% 90% stambenih zgrada i kuća je napravljeno bez uvažavanja standarda energetske efikasnosti i to jeste problem sa stanovišta onih koji naravno žive u svojim stanovima i troškova koje imaju, ali sa druge strane i sa stanovišta države, jer treba racionalnije da se ponašamo u odnosu na energiju.Ovaj zakon po prvi put vrlo detaljno definiše odnos prema stanovanju, pre svega, prema socijalnom stanovanju, zatim tačno definiše grupe koje imaju problem i koje se pojavljuju, u tom smislu, kao korisnici socijalnih stanova. Po prvi put, vi ćete u zakonu naći žrtve porodičnog i partnerskog nasilja.

da smo mi sve vreme, prethodnih godina, izdvajali određeni novac za održavanje zgrada. Često ili prečesto nam se dešavalo da ne znamo da li se taj novac, odnosno kakva je struktura tog novca, da li zaista u rezultatu mi dobijemo održavanje zgrade. U isto vreme smo imali situacije da padaju fasade, da ne rade liftovi, da imamo milion problema koji nam se dešavaju u zgradama.Kada govorimo sa stanovišta troškova, ovde nema novih troškova u odnosu na ono što mi već izdvajamo kao stanari određenih stambenih objekata.Vrlo je važno da konačno znamo kako i na koji način se upravlja stanovima i stambenim objektima, ko je odgovoran u našim zgradama, da nam upravo ne padne fasada i da nekoga ne ubije, jer smo imali takvih slučajeva u prethodnih 10 godina. Dakle, jasno su propisana prava i obaveze.Drugo, pojava profesionalnih upravnika koja je, takođe, naišla na dosta otpora, rekla bih, upravo sa one strane koja ne želi red. Dakle, u zgradama mogu i ne moraju, dakle, nisu obavezni da postoje profesionalni upravnici. U drugim državama oko nas i u EU oni su uglavnom obavezni. Ovde je to izbor stanara. Dakle, ukoliko stanari u svojoj stambenoj jedinici izaberu svog tzv. ranijeg predsednika kućnog saveta, sada upravnika zgrade, onda će on biti taj koji će voditi računa, u skladu sa ovim zakonom koji jasnije definiše prava i obaveze, dakle, šta će i na koji način će se upravljati zgradom.Ukoliko stanari ne žele da imaju svog komšiju za predsednika svoje jedinice, oni će zajedno sa Privrednom komorom, izabrati nekoga ko će upravljati na taj način zagradom. Takođe, pitanje prinudne uprave postoji samo u onim zgradama gde stanari ne mogu da se dogovore ko će zaista da upravlja održavanjem zgrade, ko je taj ko će da vodi računa o našem novcu koji mi izdvojimo i za koji treba praktično da dobijemo određenu uslugu, a pre svega minimalno održavanje u skladu sa principima bezbednosti.Lokalna dakle ne stanari, nego lokalna samouprava je ta koja će izabrati, nadam se, uvek, ako toga uopšte bude, na jedan određeni rok prinudnog upravnika, koga će, takođe, izabrati zajedno da Privrednom komorom. Prinudni upravnici moraju da polože određene ispite, da imaju svoje licence itd., da bi uopšte mogli time da bave.Vrlo važan deo ovog zakona po prvi put nakon dosta decenija rešava pitanje zaštićenih stanara i vlasnika stanova. Njihovi interesi su potpuno suprotstavljeni, naravno svo ovo vreme i nije bilo lako razgovarati sa jednima i sa drugima, i pokušati da nađemo ono što je najpravedniji način da ovo pitanje rešimo, jer kad tad, ovo pitanje mora da se reši. Takođe, sve zemlje oko nas su ovo pitanje rešile. Mi smo to nekako stalno stavljali sa strane. Dat je jedan ozbiljan rok, od deset godina, lokalnim samoupravama da reše ovo pitanje. Najveći broj tih stanova se upravo nalazi, odnosno tih stanara se nalazi na teritoriji Beograda, i to u centru Beograda.Sledeći zakon koji je jednako važan kao i ovaj i kao svi koje sam do sada pominjala, jeste Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima. Često se susrećemo sa problemima. Prvo šta su zaista komunalne delatnosti? Da li lokalne samouprave imaju novca da zaista sprovode svoju komunalnu delatnosti? Kako se finansiraju? Sa druge strane, da li zaista dobijamo kvalitetnu uslugu koja nam koja nam je potrebna, ako govorimo o komunalnim delatnostima.Ovaj zakon je mnogo detaljnije precizirao i definisao šta su komunalne delatnosti. U nekim oblastima je vrlo jasno uveden princip konkurentnosti, takođe ovaj zakon obezbeđuje, na taj način, mogućnost da se mnogo stabilnije finansiraju komunalne delatnosti. Ono što mislim da da je važno, po prvi put u ovom zakonu postoji, pre svega, mišljenje, i uvažava se mišljenje korisnika, to znači građana, o kvalitetu određene komunalne delatnosti. Najmanje jedanputa godišnje, a bilo bi dobro da to bude i malo češće.Zakoni koji su ispred vas, verujem da ćemo danas, i koliko god je potrebno, o svakom od ovih zakona razgovarati, o svakom članu zakona za koji smatrate da možda nije dovoljno ili za koji imate predlog da bude još bolji, ali mislim da svaki od ovih zakona daje mogućnost, prvo, da podignemo kvalitet života građana Srbije na mnogo viši nivo, jer to je naš posao i da uspostavimo jasna pravila, jasne kriterijume, u svakoj oblasti koju ovi zakoni, koje sam do sada pomenula, diraju. Hvala vam. li izvestioci nadležnih odbora žele reč?Reč ima narodni poslanik Žarko Obradović. Izvolite. Hvala.Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovana gospođo Mihajlović, želim da pozdravim vas i vaše saradnike, kao i predstavnike Ministarstva inostranih poslova, i želeo bih u ime Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije, da kažem nekoliko reči o Predlogu zakona, o kom će se Skupština danas izjasniti, a to je Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine u međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.Odbor je juče većinom glasova usvojio predloženi tekst zakona. Nije bilo negativnih komentara, naprotiv, svi su verbalno podržali ovaj Predlog zakona. Prilikom izjašnjavanja nisu svi glasali, ali to je deo skupštinske atmosfere i odnosa koji postoje u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Ovo govorim zato što svi poslanici Odbora za

i javnost, upoznam sa činjenicom da će Srbija biti sa prihvatanjem ovog zakona prva zemlja u Evropi koja će omogućiti kineskim građanima da bez vize borave u Republici Srbiji, u trajanju od 30 dana, i biće jedna od 11 zemalja sveta koja ima takav režim odnosa u oblasti viza sa Narodnom Republikom Kinom.Ovo je za Republiku Srbiju samo dalja nadogradnja visokog kvaliteta odnosa koji postoje. Želim da podsetim sve prisutne da boravak građana Narodne Republike Kine, u vremenskom roku od 30 dana, će i te kako značiti za unapređenje sadržaja naše saradnje. Nije reč samo o onome što je do sada sadržaj saradnje nego i o onome što će biti. Ljudi pojednostavljeno smatraju da je reč samo o unapređenju saradnje u oblasti turizma. Međutim, nije reč samo o tome. Biće i toga, ali i u svim drugim oblastima i te kako se pruža prilika da se odnosi unaprede.Želim da javnost zna da je Srbija sa Kinom uspostavila najveći nivo međudržavnih odnosa u Evropi, nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva, da smo imali zadovoljstvo da juna meseca ove godine, predsednik Si Đinping poseti Republiku Srbiju, da bude gost našeg predsednika i naše države, da je to prvi put posle 32 godine da jedan kineski predsednik dolazi u Srbiju. želim da obavestim javnost da je 2014. godine Republika Srbija bila domaćin Trećeg samita procesa saradnje 16 plus jedan, procesa saradnje između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, da je predsednik Vlade

da naši odnosi imaju i te kako dobar, kvalitetan sadržaj, da nismo prvi samo po ukidanju viza. Mi smo prva zemlja u Evropi gde je kineska kompanija napravila jedan most. To je most Zemun – Borča, da smo prva zemlja u Evropi, gde je napravljen jedan blok termoelektrane Kostolac B, to je projekat revitalizacije izgradnje termoelektrane. Da ćemo biti prva zemlja koja zajedno sa Kinom realizuje projekat pruge rekonstrukcije, modernizacije, izgradnje pruge između Budimpešte i Beograda, da ako se realizuju brojni drugi potpisani sporazumi, u ovom trenutku imamo 92 sporazuma koja su potpisana sa Narodnom Republikom Kinom, plus ovih šest koji su potpisani sada u Rigi, jedan od tih sporazuma koji su potpisani u Rigi je Sporazum o kojem mi sada raspravljamo. To će za nas biti izuzetno, izuzetno velika korist i za Republiku Srbiju, u različitim oblastima prilika da što veći broj građana Narodne Republike Kine dođe u Srbiju.Govoriću o ovoj temi i uopšte u raspravi, ali želim da naglasim, da je naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, da su drugi nadležni organi, resorna ministarstva, dali podršku za usvajanje ovog zakona, procenili sve aspekte primene ovog zakona, uključujući bezbednosne i druge, otklonili bilo kakvu mogućnost da eventualno primena ovog zakona može proizvesti bilo kakve, da kažem, negativne efekte, naprotiv, svi smatraju da je ovaj zakon jako, jako dobar.Naravno, naša želja je da se saradnja sa Narodnom Republikom Kinom unapredi, a kada je reč o turizmu, da to ne ostane na 14.692 ili 14.692 ili obrnuto, kako je bilo 2015. godine, da njihov broj poraste, čemu će sigurno doprineti i unapređenje saradnje u oblasti avio-saobraćaja, ali otom-potom, jer ćete i vi sigurno kao ministar nas upoznati sa svim onim što Vlada radi. li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Reč ima narodni poslanik Dragan Jovanović. Uvaženi predsedavajući, gospođo ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, pred nama je set veoma bitnih zakona. Ja bih se koliko mi bude vreme dozvolilo osvrnuo, pre svega, na Zakon o izmenama Zakona o privatnom i javnom partnerstvu. To smatram da je jedan zakon od izuzetnog značaja za sve građane Republike Srbije. Pre svega ste u uvodnoj reči već pomenuli da je do sada potpisano 17 ugovora o privatno-javnom partnerstvu na nivou Srbije,

pre svega, da ohrabrim i druge lokalne samouprave, a i zbog građana Republike Srbije, da kažem da su projekti privatno-javnog partnerstva jedna ogromna neiskorišćena šansa, jer na takav način možete da rešite gomilu problema, od prevoza, odnošenja smeća. Mi smo prvi u Srbiji kao lokalna samouprava uradili projekat privatno-javnog partnerstva za odvoženje smeća sa seoskog područja i zbog toga smo zvanično u 2016. godini proglašeni za najčistiju opštinu u Srbiji, javna rasveta i sve ostalo.Šta je ono što je u stvari, u suštini, možda i problem i zbog čega je do sada postojala i odbojnost kod lokalnih samouprava vezano za projekte privatno-javnog partnerstva, jeste par stvar. Pre svega mislim, još uvek mala informisanost samih, kako građana tako i lokalnih samouprava i određene edukacije bi bile potrebne da prosto to jače zaživi u samoj Srbiji.Zatim, moram da kažem, malo je komplikovana i procedura. Ovde je, i meni je drago da mogu da pozdravim uvaženu gospođicu Andrijanu, ili gospođu, koja je sekretar Komisije za davanje saglasnosti na privatno-javno partnerstvo Vlade RS, ali ona je najbolji svedok koliko nekada imamo i muke i problema da dobijemo saglasnost.Meni su trenutno u proceduri još dva projekta, jedan je za recikliranje otpada, drugi je projekat koji smatram da je izuzetno bitan, a to je za održavanje grobalja na seoskom području, jer nažalost, mi smo kao narod po malo i nemarni i veoma malo radimo, gde su javno komunalna preduzeća u gradovima i varošima tu se i groblja i održavaju na bolji način ili lošiji način, ali na primer, na seoskom području, situacija širom Srbije je u veoma lošem stanju. To je ostavljeno mesnim zajednicama da se snalaze kako znaju i umeju, a oni se nažalost najčešće snalaze veoma loše.Ono što sam hteo da kažem, šta je dodatni problem. Kada se ugovori potpisuju i u starom zakonu je stajalo da će se ti ugovori dostavljati Ministarstvu privrede i trebalo bi ti ugovori da se javno objavljuju na sajtu Agencije za privredne registre. To bi bilo dobro. Niko od nas ko je već radio dosta tih ugovora, ne beži da prosto i neki drugi koji su to radili, da vidimo različita iskustva i da pogledamo na koji način su određene lokalne samouprave rešavale pojedine probleme i tom razmenom iskustava bi se moglo toga toga dosta dobrog doprineti.Zbog toga bi vas zamolio gospođo ministre, da jednostavno zaživi centralni registar svih ugovora o privatno-javnom partnerstvu. Ako to zaživi i zaživi jasna edukacija, tek će tada taj zakon dati prave rezultate.Ono što bih još, pre svega, pozvao, a to sam i rekao, nadležne u resornom Ministarstvu koji daju državnom sekretaru komisiju za davanje saglasnosti na privatno-javna partnerstva da se tu malo efikasnije i ažurnije radi i to bi bilo bolje za sve nas iz lokalnih samouprava. I naravno, da sama ideja bude jasnija, šta je to što hoćemo i što možemo, koje je to javno dobro da dajemo privatnom partneru ili koncesionaru.Nova Srbija Srbija će u Danu za glasanje podržati ove izmene zakona kako o privatno-javnom partnerstvu, tako i izmene zakona o koncesijama, ali ono što bih ja sada, naravno kao i većina poslanika koja će govoriti posle mene, a to a to je, vezao se za zakon o stanovanju koji je izazvao dosta reakcija i u javnosti Srbije, a moram da kažem i kod nas, narodnih poslanika, ja sam i zbog građana Srbije koji gledaju ovaj prenos, hteo da izvučem nekih desetak stvari koje su bitne i koje možemo zajedno i kasnije da komentarišemo, šta donosi novi zakon o stanovanju. Vi ste već opomenuli malo čas, kada ste govorili o zakonu, upravnike zgrada. Mi smo do sada imali predsednike skupštine stanara. Nažalost, većina zgrada u Srbiji te skupštine nije ni imala.Mi imamo lošu praksu lokalnih samouprava, devedesetih godina su ljudi dobijali za par stotina maraka stanove, zgrade su postale privatne, a kada treba da se da neki dinar da se te zgrade, i naročito zajedničke prostorije, liftovi, stepenište održavaju, mi svi tu imamo strašnih problema i onda isti ti ljudi dolaze u opštine i kažu – ajde vi nama sada pomozite, dajte neki dinar. Tačno je da je nekada u lokalnim samoupravama postojao SIZ ili fond ili kako se već zvao, solidarne stambene izgradnje čija su sredstva korišćena za održavanje zgrada, ali toga više nema.Ono što ste već napomenuli, upravnika zgrada koji će birati stanari između sebe po proceduri kao što je birano ranije i predsednik skupštine stanara, upravnika koga izaberu sami stanari neće biti plaćen, ali imamo sada to, kako sam ja nazvao prinudni upravnik, ukoliko stanari ne mogu da se dogovore između sebe, tu je lokalna samouprava. Ona će imenovati tog prinudnog upravnika i to kaže – angažovati profesionalnog upravnika sa liste koji će voditi Privredna komora Srbije. Njega će plaćati stanari dok ne izaberu među sobom upravnika, što ga pre izaberu manje će plaćati. Inače to plaćanje će biti po stanu od 200 do 350

koliki će biti iznos plaćana naknade na mesečnom nivou? To je nešto što bih voleo da čujem podrobnije od vas.Interesuje me takođe i na koji način će biti samo određivanje i kakva će biti procedura polaganja i za koji vremenski period ćemo mi u Srbiji imati te ljude koji će biti sutra ti tzv. prinudni upravnici? Koliko će vremena proći, da li će to biti u prvoj polovini 2017. godine, do kraja 2017. godine? Voleo bih da čujem kolika će biti njihova neto plata

da je upravnik zgrade nešto što bi mi danas popularno rekli menadžer. Upravnici zgrada će imati sličnu funkciju kao dosadašnji predsednici skupštine stanara, to sam već i rekao. Ono što je bitno je da je upravnik taj koji treba da obavesti nadležne organe da obave neku hitnu intervenciju, ukoliko je potrebno da vodi računa o olucima, olucima, o samim drugim delovima, bilo da li je u pitanju krov, lift ili sve ono što sam već napomenuo, odnosno da zastupa zajednicu stanara u svim pravnim poslovima.Sada jedno pitanje, to kada kaže da treba da zastupa zajednicu stanara u svim pravnim poslovima, naravno to znači da će prikupljati i novac za sve te zajedničke stvari koje treba popraviti, održavati, servisirati, pa kako smo mi onako dosta nemarni, a svi mi koji imamo neke stanove u nekim zgradama to dosta znamo, pitanje je ko nadzire i ko kontroliše rad ovog prinudnog upravnika, jer je očigledno iz svega ovog što govorim, da će on raspolagati određenim novcem. Pitanje ko će to nadzirati, da li on ima obavezu da sprovodi nekakvu javnu nabavku, npr. ako je popravka krova na jednoj zgradi to iziskuje značajna materijalna sredstva. Ako u zgradi imate firme u zakupu, plus privatni stanari sakupi se određena količina novca i vi onda trebate sa tim da raspolažete. Da li obavezuje prinudnog upravnika Zakon o javnim nabavkama?Zatim, dalje, podaci o podstanarima. To je isto interesantno. Ovaj zakon nalaže da će upravnici ili da kažem ovi prinudni upravnici vršiti precizan pregled da li postoje podstanari u zgrada ili ne postoje. Ako postoje da li njihove gazde, odnosno davaoci stana plaćaju porez na zakup,

gde imate ljude koji su u inostranstvu ili ne žive u Beogradu, a dali su rođacima, prijateljima ili nekome, nebitno, tzv. čuvanje stana. Svi mi koji smo i studirali i u srednjoj školi obijali pragove različitih gazda bojimo se da će ovaj

a ko je rođak ili čuvar nekog stana? Da li će se tu praviti bilo kakva selekcija?Zatim, šta će se dešavati, ko će procenjivati, da li će to biti lokalne poreske uprave, visinu ugovora za zakup stana? Jer, pazite, ako je jedan prosečan zakup stana za studenta 150 evra u Beogradu, a to je zakup stana od 40 do 50 kvadrata, da li će neko ko iznajmljuje stan od 100 ili 150 kvadrata moći fiktivno da upiše da to iznajmljuje za 150 evra i ko će biti taj koji će sve te procene vršiti i ko će moći da natera nekoga da kaže da li je to stvarna cena i kakve su kazne?Pošto to je interesantno i to potpuno podržavam, ali suština je da nigde nisam mogao da pročitam kolika će biti kazna za lažno davanje informacija oko samih zakupa stanova, ko je u tim stanovima i šta se oko toga dešava.Ono što je takođe interesantno jeste to da će stanari odgovarati za štetu. Eto, to je jedna novina koju građani Srbije treba da znaju. Mnoge zgrade trenutno nemaju ni skupštinu stanara, a kamoli predsednika, pa je to interesantno sada kada budu izabrani, ili će biti upravnici ili ti prinudni upravnici, oni će biti, naravno, odgovorni za održavanje zgrade, ali samo pitanje sada podstanara na koji način će oni imati same obaveze oko održavanja zgrada i svega ostalog. Zatim, kaže – zgrade ne smeju da ugrožavaju treća lica niti imovinu trećih lica, a ukoliko dođe do štete nastale neadekvatnim održavanjem zgrade odgovaraju svi stanari. Samo bih voleo da čujem komentar i od vas na ove konstatacije.Ono što mi je takođe zaparalo uši, pa bih isto molio određeno objašnjenje, tiče se ukoliko neko od stanara ne bude želeo da plaća naknadu za održavanje zgrade, upravnik će imati pravo da dokaze o neplaćenoj naknadi podnese privatnim izvršiteljima. Ako je to izbačeno, to je odlična stvar.Ono što bih pohvalio posebno u ovom zakonu, to je da više neće biti zaštićenih stanara. To je nešto što je veoma pohvalno. pohvalno. Dolazim iz Šumadije gde je nažalost posle 1945. godine bila divljačka nacionalizacija. Mnogi ljudi igrom slučaja su došli u stanove koji su nacionalizacijom oduzeti od bivših vlasnika. Prošao je proces restitucije i bivšim vlasnicima, ili njihovim naslednicima, trebaju da se vrate stanovi ili određene čitave zgrade, gde sada žive ljudi i neće da izađu iz tih stanova i zgrada.Ovaj zakon na jasan način treba da reši šta treba da uradi grad, odnosno opština, lokalna samouprava, na koji način njih treba raseliti. Naravno, ne možete te ljude ostaviti na ulici, ti ljudi moraju da dobiju adekvatno stambeno rešenje, ali to stambeno rešenje ne može biti u najatraktivnijim zonama kao što je to sada, već jednostavno tamo gde postoji mogućnost socijalnog stanovanja i mogućnost da se tu na adekvatan način reši pitanje tih ljudi. Nije njihova krivica, imate tu i naslednika i sve ostalo, ali ne možete ni oni koji su dobili rešenje o restituciji da trpe zbog toga što neko sada kaže – ja sam zaštićen stanar, ja tamo živim 30-40 godina, živeli su moji roditelji, pa neka žive i moji unuci. To prosto tako ne može.Ono što je interesantna stvar, to je registar o samim zgradama. Jedinstvenu evidenciju podataka o stambenim zajednicama vodiće Agencija za privredne registre i biće javno dostupna na internet stranici Agencije. Rok za formiranje registra svih stambenih zgrada u Srbiji je 12 meseci.E sad, ja bih to malo vezao za onu prethodnu temu, kad sam rekao o centralnom registru ugovora, o Zakonu o privatnom javnom partnerstvu. Mi smo imali u prethodnom zakonu jasno definisane rokove, ali ti rokovi, nažalost, nisu zaživeli, pa bih ja prosto i u ovoj načelnoj raspravi pomenuo ovu temu kao veoma, veoma bitnu, da bi mogli svi skupa jasno da gledamo, jer sve ovo o čemu sam pričao dovešće do malihnedoumica, pre svega za one ljude koji i danas plaćaju i kojima je interes da žive u zgradama gde ima reda i neće biti problema, ali uvek će imati onih koji će sve živo kritikovati.Ono što sam hteo samo da vas pitam, ako vi možda ne možete da mi odgovorite, može neko od saradnika, tiče se

toj adresi živi gde plaća i imovinu svoju. Ako se ne vodi na toj adresi, on to umanjenje nema. Ja sada pitam, ako imate ugovor o davanju tog stana u zakup i taj zakupac plaća porez, da li će automatski ovom vlasniku stana biti poreska osnovica umanjena za 50% kao da živi on tu? Jer, pazite, ako imate ugovor o zakupu stana, plaćate porez, taj stanar plaća sve obaveze i oko održavanja zgrada, zajedničkih prostora i sve ostalo, onda je logično da ti ljudi imaju sutra umanjenje kao vlasnici stanova od 50%, kao što imaju i na one stanove gde im se vodi u ličnoj karti i gde to na veoma lak način mogu dokazati.Ono što je važno jeste da će Nova Srbija u danu za glasanje podržati ovaj set zakona i nadam se da će ovo ipak na jedan pravi i adekvatan način zaživeti. Hvala puno.

koje ste izneli i da vam se, naravno, zahvalim na tome što ćete ove predloge zakona podržati.Sada ću pokušati da odgovorim na sve ono što ste postavili kao pitanje.Prvo, vezano za izmene i dopune Zakona o javnom privatnom partnerstvu, već sada postoji registar javnih ugovora. Dakle, nijedan ugovor se ne drži negde sa strane i možete ih videti, koliko ja znam, na portalu javnih nabavki. Ukoliko možda svi mislimo da u nekom trenutku to nije dovoljno, dovoljno, pitanje je samo sad kapaciteta, možemo možda da razgovaramo i sa Agencijom za privredne registre, ali svakako ti ugovori postoje, mogu da se vide i vodi se registar, što je na kraju krajeva propisano i zakonom.Da li je to dobro? predloga možda za razmišljanje vezano za samu Agenciju za privredne registre. Mislim i slažem se sa vama da je veoma važno da se razmišlja uvek, ne samo kada su u pitanju veliki projekti, nego upravo i kada je u pitanju manja vrednost projekata i lokalnih samouprava, da se i ovaj vid finansiranja koristi. Pokazalo se prosto da u tom smislu imamo mnogo konkurentniju cenu, da je mnogo efikasnije sprovođenje određenog projekta i da, na kraju krajeva, lokalna samouprava dobije ono što joj zaista i potrebno.Mislim, takođe, da ste potpuno u pravu oko informisanosti. Ozbiljno je, takođe, pitanje u mnogim lokalnim samoupravama i kapaciteta, da li jedno javno privatno partnerstvo zaista može od početka do kraja da se realizuje. U tom smislu, ja mislim da svi zajedno, Ministarstvo i Komisija, treba da pomažemo da bi takvi projekti prosto zaživeli, da bi ljudi videli da je to realno i moguće i da postoje projekti koji bez problema mogu da idu u javno privatno partnerstvo.Što se tiče ovog drugog zakona, Zakona o stanovanju, o stanovanju, krenuću od najupečatljivije stvari, a to su privatni izvršitelji. Ovaj zakon ni u jednom svom predlogu, ni u jednom svom jednom svom prednacrtu, a da ne govorim o predlogu koji je došao na Vladu, nikada nije imao ni jednu reč, odnosno dve reči – privatni izvršitelj. Nigde se to nije pominjalo i ne postoji uopšte njihova mogućnost da se po ovom zakonu pojave. Dakle, ni u jednom članu ovog zakona.Da krenem sada redom. Održavanje zgrada, sami ste rekli, kroz sve vreme dok ste uopšte govorili o ovome nekoliko puta ste pominjali kakvi smo mi, koliko smo nemarni i kakve situacije imamo u zgradama i šta nam se sve to dešava iz raznih razloga prethodnih najmanje deset i više godina. Neodržavanje zgrada zaista dovodi do velikih šteta, ali je činjenica da nam se poslednjih godina dešavaju čak i smrtni slučajevi i da nikada nismo seli i videli kako ćemo to da rešavamo, ne samo po pitanju toga ko je na kraju odgovoran, ali kada nastane šteta i kad se izgubi ljudski život zbog toga što zgrade

koja pri tome nije imala formiranu skupštinu stanara, a vlasnici stanova nisu prijavili problem sa fasadom koja je bila dotrajala, povređen je petnaestogodišnji dečak. Ima puno primera koje smo živeli praktično prethodnih godina.Dakle, upravnici zgrada mogu i ne moraju da postoje ukoliko su u pitanju profesionalni upravnici, ali upravnici zgrada kao predsednici skupštine stanara, kako smo ih ranije zvali, su neophodni da postoji. Dan danas, u većem broj zgrada ih nema, upravo zbog toga što stanari ne mogu da se dogovore ko je taj ko će da ih okuplja. Makar zgrada bila mala, sa malim brojem stanara ili sa velikim brojem stanara.Kada govorimo o prinudnom upravniku. Da, njega daje lokalna samouprava. Visinu naknade, dakle, kada je u pitanju prinudni upravnik ili kad su u pitanju, na primer, stanari koji koji koriste socijalne stanove ili diskriminisane grupe ili svi oni koji ne mogu da plaćaju, određuje tačno lokalna samouprava. Upravo zbog toga da prinudni upravnik ne bi imao neku drugu cenu koja bi posle onemogućila da se obavlja taj posao.Privredna komora Srbije je dužna prvo da napravi obuku. Mi ćemo imati u naredna tri do četiri meseca podzakonski akt koji će tačno i jasno definisati koliko traje obuka, šta se to i ko se sve obučava da bi uopšte mogao da bude upravnik, dakle profesionalni upravnik, da zatim, nakon te obuke polaganja određenog ispita i dobijanje licence. Dakle, taj deo naknade određuje sama lokalna samouprava, kada je u pitanju privatni upravnik.Kada je u pitanju profesionalni upravnik koji će stanari da odluče i da kažu jednostavno neće svog predsednika, neće svog člana praktično stambene zajednice nego hoće nekog profesionalnog upravnika koji će da vodi računa i da upravlja održavanjem zgrade, u tom slučaju ta cena, prvo to je ugovorno odnos koji će se napraviti između licenciranog profesionalnog upravnika i skupštine stanara i u tom smislu će se oni dogovoriti o ceni.Procene koje smo mi radili, praveći ovaj zakon koji između ostalog je već godinu i po dana se radi i pravi, jeste da je to taj iznos između 200 do 350 dinara. Može da bude i manji. To ćemo videti kad počne stvar da funkcioniše i kada budemo u realnom životu videli kako će izgledati ti ugovori koji se budu pravili.Dalje, pitali ste ko njih kontroliše? kontroliše? Oni su dužni, pre svega, da podnose izveštaj skupštini stanara. Skupština stanara je ta koja će reći da li je zadovoljna sa svojim profesionalnim upravnikom ili nije moći da prekine svoj odnos sa profesionalnim upravnikom. Prema tome, konačno će sami stanari određivati da li neko dobro vodi njihovo, odnosno upravlja održavanjem zgrade ili ne.Kada ste govorili o raznim poslovima koje će on da radi. Predviđeno je zakonom da se koriste tri ponude. Dakle, moraju da budu za svaki posao date tri ponude i u odnosu na to da se onda bira ona koja je najpovoljnija. I, opet će odluku donositi u skladu sa prioritetima koje će doneti sama skupština stanara.Kod evidencije podstanara. Pitali ste šta interesuje uopšte profesionalnog upravnika kada imamo podstanare? Samo, dakle, zašto nas zanima da li ima podstanara ili nema podstanara, samo da vidimo ko će da plaća praktično održavanje pod jedan, i pod dva ko će da učestvuje u upravljanju. Dakle, ko će u skupštini stanara da glasa za, recimo, plan toga šta ćemo da radimo u narednih, ne znam, šest meseci ili godinu dana. Dakle, ko će da učestvuje u upravljanju. Samo sa tog stanovišta profesionalnog upravnika zanima da li je vlasnik stana tu ili je podstanar. po dva osnova možete da posmatrate stvar kada govorimo o zakupcima, odnosno vlasnicima. Ili možete da koristite stan po pravu vlasništva ili po osnovu zakupa, ali zakup može da bude bez naknade. Kada govorite o studentima, prijateljima, rođacima, itd, mora da postoji određeni dokument koji će reći da to jeste zakup ali bez naknade, nula dinara, jer je to činjenično stanje ili neka druga vrsta zakupa koja je sa naknadom.Zatim, ko plaća održavanje, to mislim da sam odgovorila. Šteta, mislim da je to takođe važno. U zavisnosti od toga koja je vrsta štete, štetu će plaćati praktično stambena zajednica ili vlasnik stana u zavisnosti od toga šta je šteta. Razne su vrste šteta koje mogu da nastanu.I jedna važna stvar, mislim da ste tu čitali možda neki od prednacrta kada ste rekli – centralni registar stambenih zajednica vodi RGZ, dakle Republički geodetski zavod i mislim da je to mnogo bolje rešenje od nekih rešenja koja su bila ranije predlog. Iako nije u domenu ovog zakona i ne tretira uopšte ovaj zakon, prorez na imovinu koji ste pominjali, tih 50% umanjenja. Ukoliko je zakup celog stana ili cele kuće, onda tog umanjenja svakako nema bez obzira da li je taj zakup sa naknadom ili bez naknade. Ukoliko je zakup dela stana ili dela kuće, e onda može sa poreskom upravnom da se govori o nekom umanjenju. Nadam se da sam delom odgovorila. Dva minuta, narodni poslanik Dragan Jovanović. **Dragan Jovanović** Zahvaljujem se, gospođo ministre, na adekvatnim odgovorima. Samo sam hteo da pojasnim kada sam pomenuo privatne izvršitelje, pošto sam pomenuo jasno kaznenu politiku koju imate za neodržavanje zgrada, potpuno je realno i u životu će to tako biti, da će se ili ti profesionalni upravnici ili upravnice koje izaberu sami stanari preko svog regularnog zbora, odnosno skupštine stanara, obraćati privatnim izvršiocima. Ako ste me pogrešno razumeli, da se u zakonu pominju privatni izvršitelji. Naravno da se ne pominju, ali prosto mislim da će nas život dovesti do toga da će oni u ovakvim situacijama imati svoju ulogu. Eto, samo u tom delu sam pomenuo privatne izvršitelje. Hvala puno. Reč ima narodni poslanik Elvira Kovač. Izvolite.

najpre bazirati na izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.Ovaj zakon je donet 2011. godine i dobro definiše razne komunalne delatnosti, kao komunalne usluge radi zadovoljenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica. Ono što je značajno da jedinica lokalne samouprave ima tu obavezu da obezbedi odgovarajući kvalitet, obim, dostupnost i kontinuitet, kao i nadzor.Osnovni nadzor.Osnovni problem zbog koga smo sada došli do izmene i dopune ovog zakona je neusklađenost sa određenim sektorskim zakonima koji regulišu aspekte obavljanja raznih komunalnih delatnosti. Mi svakako podržavamo napore za poboljšanje efikasnosti kvaliteta obavljanja komunalnih usluga. Ono što je najznačajnije i naš šta ću se najviše bazirati je zapravo konkurencija, uvođenje konkurentnosti vršilaca komunalnih delatnosti, što podrazumeva obavezu jedinice lokalne samouprave da podstiče i održava nadmetanje za pristup vršenju određenih komunalnih delatnosti. Ono što uvek treba da imamo na prvom mestu u vidu, je zaštita prava korisnika komunalnih proizvoda i usluga, odnosno zaštita potrošača.Naravno, i kod sledećeg zakona kada budemo govorila o stanovanju, ta socijalna kategorija koja se i ovde spominje. Znači, obezbeđenje i zaštita prava na komunalni proizvod i uslugu onima kategorijama stanovništva koje na žalost ne mogu da finansijski prate prate usklađivanje cena u komunalnom sektoru sa ekonomskim parametrima i uvođenjem subvencija.Ono što je značajno, što je tokom javne rasprave o ovom predlogu zakona su usvojene određene primedbe. Ono što je najznačajnije da je tačno definisano koje su to komunalne delatnosti od opšteg interesa, od opšteg ekonomskog interesa i bliže su definisane određene komunalne delatnosti, kao što su gradski i prigradski prevoz putnika. Ono o čemu ću ja govoriti zbog problema u Subotici je upravljanje grobljima i sahranjivanje, pogrebna delatnost, upravljanje javnim parkiralištima, upravljanje pijacama, dimnjačarske usluge i tako dalje.Tačno je definisano, odnosno prihvaćene su primedbe vezano za poveravanje komunalnih delatnosti. Opšte je poznato da je u Subotici bio veliki problem privatnika koji su sakupili ogroman broj potpisa i protestvovali ispred Gradske kuće. Naime, problem je bio što se trenutno važećim zakonom je propisano da komunalnu delatnost upravljanja grobljima mogu obavljati isključivo javna preduzeća i privredna društva kojima je većinski vlasnik od najmanje 51% Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave i na ovaj način na taj način je zapravo dat monopol javnim preduzećima i to je bio ozbiljan problem za ove privatnike, pošto su oni bili jednostavno onemogućeni da kao privredni subjekti posluju u okviru ove oblasti.Privatni pogrebnici nisu uopšte mogli da se bave komunalnom delatnošću, upravljanje grobljima i pogrebne usluge. Međutim, ono što je dobro, što je sada u ovom predlogu, sada se komunalna delatnost upravljanja grobljima i pogrebne usluge deli na upravljanje grobljima i sahranjivanje i pogrebnu delatnost i na ovaj način, ovim razdvajanjem, pogrebne usluge su potpuno liberalno u određenoj nadležnosti, kako za javni, tako i za privatni sektor, što je izuzetno značajno.Jedini ključni uslov da neko može da se bavi ovim aktivnostima je tržišni princip, odnosno princip slobodne konkurencije. Znači, ti privatnici i privredna društva treba da ispunjavaju određene zakonom i podzakonskim aktima propisane kriterijume.Mi svakako pozdravljamo što se na ovaj način prevazilazi jedan veliki problem i rešava. Još jednom ću spomenuti da je najveći problem slučaj Subotice i pozdravljamo ovu odluku i rešenje ovog problema.Nadalje, kada pričamo o komunalnim delatnostima, o ovom zakonu, tokom inspekcijskog nadzora u 90% jedinica lokalne samouprave je prepoznata neusklađenost odredbi ovog zakona sa onim što se dešava na terenu, odnosno ko može obavljati određene komunalne delatnosti. Skoro sve lokalne samouprave imaju osnovana javna komunalna preduzeća, kojima je povereno obavljanje komunalnih delatnosti, snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda. Ono što je problem u 90% slučajeva, javna komunalna preduzeća, delatnost snabdevanja vodom za piće, zapravo, obavljaju u užem gradskom jezgru, opštinskom jezgru. Dok u okolnim naseljenim mestima, tamo gde postoji izgrađena vodovodna mreža, vodovodnom mrežom ne upravljaju javna komunalna preduzeća, već mesne zajednice, grupe građana, vodne zadruge itd, što je u suprotnosti sa ovim zakonom.Pokušala dođem do odgovora, tumačeći odredbe, koliko vremena je zapravo dato mesnim zajednicama, odnosno jedinicama lokalnih samouprava da isprave ovo. Koliko sam ja shvatila,

o čemu ste vi gospođo ministar govorili i što svakako pozdravljamo jeste da je ovaj predlog zakona utvrdio obavezu jedinice lokalne samouprave da prilikom određivanja načina obavljanja komunalne delatnosti, kontinuirano, stalno pitaju građane, odnosno traže izjašnjavanje građana, korisnika komunalnih usluga koliko su zadovoljni kvalitetom pružanja usluga od strane vršioca komunalne delatnosti, što je svakako dobro. Ono što zakon predviđa, ukoliko odgovori građana budu negativni, odnosno ako se vidi da je većina nezadovoljna kvalitetom usluga, jedinice lokalne samouprave mogu da pokrenu postupak preispitivanja rada vršioca komunalne delatnosti, da mu naloži da otkloni određene nedostatke i u krajnjem slučaju može se raskinuti ugovor o poveravanju obavljanja delatnosti.Što se tiče ovog zakona, vrlo kratko, sumirala bih da SVM i partija za demokratsko delovanje svakako podržavaju ovaj predlog, jer podržavamo napore u obezbeđivanju kvalitetnog, trajnog i dostupnog komunalnog servisa za sve sve građane.U preostalom vremenu ću se još fokusirati na dva predloga zakona. Najpre na Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Vi ste u svom uvodnom obraćanju rekli da

da se fokusiramo da detaljnije opišemo šta je socijalno stanovanje i da rešimo još neka pitanja.Prethodni govornik, a i vi ste dosta govorili o ovom zakonu, ja ne bih ne bih ponavljala te elemente, ali ono što je svakako značajno, ja živim u jednoj zgradi, kao i mnogi od nas i znam da je teško okupiti komšije, ali ono što mislim da je glavna poruka građanima, a ono što se već dešava na terenu, bez obzira što nije postojao ovaj zakon, je da zaista svaka stambena jedinica treba da se registruje, da ima svoj PIB, matični broj, tekući račun, da je to najčistije, najpametnije. Mislim, i do sada su mnogi to uradili, a sada ovaj zakon nalaže da svi to moraju da rade i da budu u registru koji vodi opština na čijoj teritoriji se nalazi

građani uvideti, bez obzira, ne želim sada da pričam o tome koliko smo neodgovorni, koliko plaćamo sve ostale račune, a nekada nam je teško da platimo 200, 300 dinara mesečno za održavanje zgrada i zajedničkih prostorija, da će građani uvideti koliko je to značajno i da će komšije moći zajedno da se dogovore šta je najbitnije za tu njihovu stambenu zgradu, odnosno za zemljište na kome se nalazi.Izuzetno je dobro što ovaj predlog zakona unapređuje organizovanje upravljanja zgradama. Kao što sam rekla, našla sam da će vođenje jedinstvene evidencije biti u Republičkom geodetskom zavodu.

licence.Govorili ste i o socijalnom stanovanju, odnosno o stambenoj podršci koja je izuzetno značajna i jako dobro regulisana u ovom predlogu. Znači, konkretno je opisan pojam stambene podrške, osnovni principi, korisnici stambene podrške, vidovi stambene podrške koji mogu biti, kako zakup stana, kupovina, drugi način sticanja prava svojine nad stanom ili porodičnom kućom, odnosno unapređenje uslova stanovanja, izuzetno značajna pomoć za ozakonjenje stana ili porodične kuće i stambeno zbrinjavanje, postupak dodele stambene podrške i način ostvarivanja.Ono što svakako moram kao žena da pozdravim da određene odredbe regulišu stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja, odnosno žrtve nasilja u partnerskim odnosima, što je zapravo rezultat usklađivanja ovog zakona sa Istambulskom konvencijom, što je svakako izuzetno značajno, kao i značajno, kao i mogućnost davanja stana u javnoj svojini u zakup, pod uslovima neprofitnog zakupa na najviše pet godina ili subvencionisanja zakupnine stana itd.Ono itd.Ono o čemu smo malo govorili, a opšte je poznato da ima jako puno amandmana na ovaj predlog zakona, jer ima jako puno primedbi, je taj famozni član 153. o kome ste vi ranije govorili. Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada zgrada propisuje da izabrana, postavljena i zaposlena lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini, odnosno funkcioneri imaju pravo na kupovinu stana u javnoj svojini, otkup, koji koriste po osnovu ugovora o zakupu na određeno vreme, koji su dobili na korišćenje na osnovu uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika državne svojine. Dalje je utvrđeno da kupoprodajnu cenu tog stana određuje jedinica lokalne samouprave u visini tržišne vrednosti stana na način kako se utvrđuje vrednost nepokretnosti u postupku utvrđivanja poreza na imovinu nepokretnosti.Dakle,

u medijima spekulisalo i vi ste davali određene izjave da će postojati amandman Vlade, da li će ovaj član da se briše, da li ostaje u zakonu, ne bi bilo loše da i ovo pitanje sada razjasnite ukoliko je to moguće.I zaista, preostalih nekoliko minuta, ću se truditi da još malo govorim o Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, odnosno predloženim izmenama i dopunama ovog zakona. Kao što ste vi naglasili, ovaj zakon smo doneli pre pet godina, znači 2011. godine, bile su sitne izmene, sada su malo ozbiljnije, neophodno je za unapređenje pojedinih odredaba ovog zakona i za uvođenje bolje kontrole finansijskih uticaja, kao i famozno usklađivanje sa međunarodnim standardima i najboljom međunarodnom praksom. Još uvek ovaj predlog nije u potpunosti usaglašen sa direktivama EU, zbog toga što je rok za potpuno usklađivanje negde kraj sledeće godine.Naravno, mi smo i tada govorili o ovom zakonu, i pozdravili ga, glasali za njegovo donošenje 2011. godine, i pošto je to zakon koji obezbeđuje pravni osnov za uspostavljanje partnerstva između javnog sektora sa jedne strane i privatnog sa druge, a osnovni cilj je zadovoljenje potreba stanovništva. Zapravo je zahtevan kvalitet i standard usluga i radova u interesu javnosti, korisnika usluga, adekvatno obezbeđenje interesa javnog partnera, i ovaj zakon je, kao što ste vi naglasili, opšte poznato, prvo nastao zbog potrebe za izgradnju nove infrastrukture, ulaganjem dobra u opštoj upotrebi, kao i pružanjem usluga od opšteg interesa. Jedan od osnovnih razloga zašto je bilo potrebno doneti ovaj zakon je porast tražnje za privatnim izvorima finansiranja ovih navedenih projekata.Tri osnovna cilja su dakle, izgradnja javne infrastrukture i pružanje usluga u javnom interesu, obezbeđivanje kvalitetnih usluga od javnog značaja, kao i privlačenje domaćih i stranih privatnih investitora i banaka za finansiranje, sufinansiranje, i vođenje projekata od opšteg interesa. Međutim, ono što se desilo proteklih pet godina, od donošenja ovog zakona, dosadašnjih izmena, da smo uvideli da dosadašnja praksa u primeni ovog zakona pokazala da institut javno-privatnog partnerstva nije dovoljno iskorišćen, ne koristi se dovoljno, iako ima niz prednosti.

i slično. Jednostavno, zaista, dobro je što mi sada donosimo malo veće izmene i dopune, konkretizuju se ciljevi zaštita budžeta, kako republičkog, tako i lokalnog, tako i privlačenje privatnih investicija, jer zaista kroz model javno-privatnog partnerstva se smanjuju troškovi rada, jer privatnih preuzima deo zaposlenih i ukupne troškove za te zaposlene na osnovu dobijenih koncesija, smanjuju se troškovi rada javnog sektora.Kroz javno-privatno partnerstvo teži da privuče dodatne resurse i da u rasponu od, recimo, 5 do 50 godina ima garantovanu uslugu za građane privatni partner za određenu naknadu pruža mnogo efikasnije i ekonomičnije ovu vrstu usluga. Izmene i dopune omogućavaju da javno-privatno partnerstvo sa elementima koncesije, da u tome mogu da učestvuju javna tela, mislim da je ovo najznačajnija izmena, znači opštine, javna preduzeća, gradovi drugo.Ono što takođe moram da naglasim da je zapravo donošenje izmena i dopuna Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama predviđeno,

Jedan od proklamovanih ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, odnosno prilikom utvrđivanja Akcionog plana za poglavlje 23, poseban deo koji se odnosi na borbu protiv korupcije, jeste otklanjanje rizika korupcije korupcije iz propisa koju uređuju upravo ovu oblast, oblast javno-privatnog partnerstva i njihova dosledna primena.Kao što je poznato Izveštaj Evropske komisije tzv. „progres riportu“ o napretku Srbije u procesima evropskih integracija, Strategija proširenja za 2016. godinu je naglašeno da je korupcija još uvek jedan od najvećih problema rasprostranjena. Ozbiljan problem, široko rasprostranjen, u mnogim razno-raznim oblastima, u oblasti borbe protiv korupcije, još uvek nisu ostvarene ni prošlogodišnje preporuke Evropske komisije. Slabi su napreci, skoro da nema napretka u postupcima i presudama protiv korupcije. Antikorupciona strategija, nažalost, još uvek ne donosi očekivane rezultate.Napori za suzbijanje korupcije tek treba da daju opipljive rezultate i ovo je jedan korak ka tome. Institucionalni mehanizmi, nažalost još uvek ne deluju. S toga smatramo da je zaista neophodno, neophodne su izmene, ali ono što je još značajnije moramo vratiti pažnju na primenu određenih odredbi ovog zakona na adekvatnu implementaciju. Raduje me što ste konkretno spomenuli registar javnih jednu od najznačajnijih stavki, jer zaista svi ugovori, i oni koji mogu da se pregledaju, oni koji su javno-privatno partnerstvo, a i ostali. Značajno je uspostavljanje efikasnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza privatnog partnera i primeniti antikorupcijske mehanizme iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu, ali izmena pravnog položaja i nadležnosti Komisije za javno-privatno partnerstvo.Da zaključim. I ovaj zakon predviđa bolju kontrolu projekata javno-privatnog partnerstva i usklađivanjem sa međunarodnim standardima i najboljom praksom, s toga ga podržavamo, kao i ostale predloge koji se nalaze na dnevnom redu. **Veroljub

posebno, možda, dodatno objasnim, jer mislim da su vrlo značajne. Kada govorimo o Zakonu o komunalnim delatnostima, vrlo je važan jedan deo koji se odnosi na pogrebne usluge. Inače, pre toga, ovaj zakon je od 27. novembra do 17. decembra 2015. godine bio u javnoj raspravi kao zakon o stanovanju itd, i u jednoj kasnijoj velikoj objedinjenoj javnoj raspravi u Privrednoj komori Srbije, konsultovali smo za određene, rekla bih, teme, delove zakona za koje je bilo dosta komentara, pa i komentara oko pogrebnih usluga i Evropsku komisiju, i na osnovu toga smo onda napravili razgraničenje između samog procesa sahranjivanja i pogrebnih delatnosti. U smislu da kod sahranjivanja mogu da se pojave i privatnici, s tim što će to određivati sama lokalna samouprava. Dakle, u tom smislu smo pokušali da napravimo balans.Što se tiče pogrebne delatnosti, da li je to prevoz, hladnjača, itd, onda će to određivati samo tržište. Mislimo da smo u tom smislu uspeli da napravimo određeni odnos da upravo i jedne i druge, odnosno pre svega i privatni pogrebnici, od kojih smo imali jako puno komentara upravo u ovoj oblasti, da nađemo jedno zajedničko rešenje, kojim ćemo, pre svega na kraju, imati kvalitet, ali i voditi računa o celom procesu.Kod inspekcijskog nadzora, uopšte rada inspekcije, ovim zakonom je mnogo detaljnije, tačno određeno, same definisane komunalne delatnosti i na koji način, mnogo je preciznije definisano nego i u jednom prethodnom zakonu. Imamonaravno, postoje određene situacije sa kojima se susrećemo i za koje moramo da nađemo rešenje i u narednom periodu. Na primer pitanje vodovoda, i ono što danas često u određenim delovima Srbije postoji, a to je da je mesna zajednica, svojim samodoprinosima, ljudi su gradili vodovode itd, u isto vreme vreme sada npr. komunalna preduzeća ne žele da prihvate te vodovode u svoj sistem, i onda imamo situaciju da niko ne može na pravi način da iskontroliše, a to je toliko važno za zdravlje i život građana. To je nešto što sa lokalnim samoupravama moramo naći rešenje, jer pre svega, mesna zajednica nije ni pravno lice koje može time da se bavi, a da ne govorim upravo o onom najvažnijem, a to je kvalitet usluge, bezbednosti zdravlja ljudi.Takođe, oko samog Zakona o stanovanju i tih članova koje smo, gde smo prihvatili amandman naše poslaničke grupe, znači članovi 152, 153. i 154, svakako neće biti u Predlogu zakona o stanovanju. Ideja jeste, odnosno namera je bila da se zaista omogući i pomogne onim ljudima koji su, odnosno porodicama onih ljudi koji su bili na ratištima i koji su izgubili svoje živote ili su ranjeni. i moj stav jeste bio da to nije na pravi način, adekvatan način definisano. Mi imamo 170 takvih situacija i to će morati na drugi način da se reguliše. Tako da ova tri člana zakona svakako neće biti u Zakonu o stanovanju.Kada ste pominjali profesionalne upravnike, samo jedna informacija, oni sada npr. već postoje u Novom Sadu, negde između 50 i 60% stambenih zgrada ima upravnike. Mi smo sada ono što postoji, praktično, uveli u sam sistem i u zakon. Ta cena koju sam pominjala i koja se pominje, jeste upravo npr. iz onoga što mi vidimo u Samom Novom Sadu, onda smo napravili određene analize. Onog trenutka kada se pojavi tržište na celoj teritoriji Srbije, verovatno da ta cena može da bude i niža, kada govorimo o naknadi koju će dobijati sami profesionalni upravnici.Vala vam još jednom na diskusiji, ako sam nešto preskočila, vi ćete me dodatno pitati. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. Poštovani građani Srbije koji pratite ovu našu više nego interesantnu i složenu raspravu, poštovane kolege narodni poslanici, pomaže Bog svima,

naprednjački narodni poslanici, u danu za glasanje glasati za dva zakona koja smatramo da su važna i bitna, i da treba da budu doneta. Prvi je zakon o transportu opasnih roba, koji ozbiljno tretira ovu važnu materiju, i drugi je zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza.Dakle, ta dva zakona imaju apsolutno našu podršku, jer mislimo da su apsolutno u interesu građana Srbije, a evo i zašto. Naime, Dveri podržavaju donošenje zakona kojim će se regulisati transport opasne robe na teritoriji Republike Srbije, ne samo iz razloga što je to međunarodna obaveza ili potreba za usaglašavanje zakonskog okvira shodno Briselskim zahtevima, već jedino iz razloga što je ovde u pitanju bezbednost i zdravlje svih građana Srbije, kao i zaštita životne sredine i domaće privrede. Smatramo da je ovakav zakon mora biti donet mnogo ranije, kao i da je trebalo postaviti pitanje odgovornosti konkretnih organa i funkcionera za neprimenjivanje važećih zakona, kako je to i navedeno u obrazloženju predloga zakona.Smatramo da država mora da pojača svoju ulogu u ovoj oblasti, kako preciznijim odredbama, tako i strožijom kaznenom politikom u oblasti privrednih prestupa i prekršaja kod transporta opasne robe. Takođe, napominjemo da je saobraćajna infrastruktura u Srbiji u lošem stanju, a posebno železnička mreža, jer smo svedoci velikog broja vanrednih događaja i akcidenata priliko prevoza opasne robe. Ovu opasnost pojačava i činjenica da se dobar deo saobraćajne železničke mreže nalazi u naseljenim mestima, posebno u velikim gradovima. Predloženim zakonom nigde nije regulisan inspekcijski nadzor i provera železničke mreže, kao i koji broj vagona može bezbedno proći kroz naseljena mesta. Poseban je problem da li treba dozvoliti da kompozicije sa opasnom robom prolaze kroz grad Beograd.Dakle, mi smo ovde želeli naravno, konstruktivno podržavajući zakon u načelu da vam ukažemo i na ovih nekoliko stvari na koje treba obratiti dodatnu pažnju, posebno kada je u pitanju inspekcijski nadzor i svaka vrsta pooštravanja kaznene politike u vezi sa transportom opasnih roba.Naravno, da podržavamo i zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, o međusobnom ukidanju viza. Smatramo da je okretanje geopolitičkim alternativama, kao što su strateške saradnje sa Rusijom ili Kinom, velika i važna stvar za spoljno političku orijentaciju Srbije i uvek kada se, da kažem, dovodi u pitanje ovaj bez alternativni put Srbije u EU, mi ćemo to podržati.Dakle, dosta nam je ucena iz Brisela, diktata iz EU, i te prazne priče da je zapad jedina strana sveta, kao što evo i vi ste shvatili, posle mnogo godina, zapad nije jedina strana sveta, postoji istok, sever, jug, i evo, naravno, da na delu potvrđujemo ono što smo uvek i govorili, da ćemo podržati svako okretanje Srbije ka drugim strateškim partnerima koji nas nisu bombardovali, koji nam ne otimaju KiM, koji nas ekonomski ne ucenjuju i ne izrabljuju, već sa kojima upravo imamo raznih koristi od strateške saradnje, bilo da je u pitanju politička, ekonomska, ili vojno bezbednosna saradnja, pored Ruske Federacije, naravno, i Narodna Republika Kina je jedna takva država.To bi dakle bilo sve što možemo da vas podržimo, a sada da vidio šta nameravate u nekim drugim zakonskim rešenjima, koja su naravno, problematična po više osnova, i koji govore o jednom novom talasu vašeg uplitanja u neke stvari, koje su naravno diktati iz Brisela, a koji su problematični iz ugla interesa građana Srbije.Dakle, naša logika je interes građana Srbije, tamo gde vi poštujete interes građana Srbije, bez obzira što smo vam ljuta opozicija, uvek ćete imati podršku, ali tamo gde vi radite protiv interesa građana Srbije, mi naravno moramo biti žestoka opozicija.Evo, konkretno zakona koji vi ovde predlažete i o kojima danas raspravljamo, vi donosite bez ikakve javne rasprave. Dakle, govorimo o stvarima koje su od najvišeg javnog interesa, a za takve stvari vi ne dozvoljavate čak ni javnu raspravu. ja razumem da vi sve što postoji u zakonodavnoj delatnosti u Srbiji morate da uskladite sa standardima EU, ali ja vas opominjem, važnije od usklađivanja sa standardima EU, je usklađivanje sa interesima građana Srbije. znači, važnije od toga što brinete o EU i Centralnom komitetu u Briselu koji vam izdaju direktive, jeste šta kažu građani Srbije.Građani Srbije nisu imali prilike ništa da kažu, jer nije bilo javne rasprave. Dakle, ako nema javne rasprave, onda ne znamo šta je javni interes. Naravno, kako vi utvrđujete javni interes. Za vas je javni interes ono što vam kažu gazde iz Brisela. Znači, kako Brisel pošalje putem faks demokratije direktivu ujutru u Vladu Republike Srbije tako vi pišete zakone. Često i bukvalno prevodite zakone iz EU, uopšte ne usklađujući ih sa javnim interesom Srbije, sa javnim interesom građana Srbije, sa našim nacionalnim državnim i ekonomskim interesima.To je već jedna karakteristika koja nije izum SNS, to potiče još od DOS-ovskog režima koji je pokrenuo taj pogubni put Srbije u EU, a vi naprednjaci ste samo vrhunac te politike DOS-a, evrofanatizma. Praktično ste vi u ovom trenutku, ja vas time proglašavam najvećim evrofanaticima u čitavoj Evropi.Ono što ću reći idući od jednog do drugog predloga zakona je sledeće, komunalne delatnosti, mislim da je preče od donošenja izmena i dopuna Zakona o komunalnoj delatnosti da se izvrši konačno analiza učinka i kvaliteta usluga vršilaca komunalnih delatnosti.Hoćemo li konačno jednom u Srbiji da utvrdimo, oni koji rade komunalne delatnosti da li ih dobro rade? Da li dobro rade naša komunalna preduzeća, da li dobro rade naše komunalne inspekcije, da li dobro radi naša policija koja se bavi tim delom posla?Dakle, posla?Dakle, vi idete u izmene i dopune zakona pre nego što ste uradili analizu postojećeg kvaliteta usluga u sferi komunalnih delatnosti. Naravno, ovde otvarate i prostor za nešto što je potencijalno ogromna opasnost, a to je privatizacija komunalnih preduzeća u Srbiji i preostalih naših prirodnih bogatstava naših javnih dobara koje i na ovaj način na koji vi ovde predviđate, u perspektivi mogu biti privatizovani.Znači, vi ćete krenuti da privatizujete i vodovode, vi ćete sve da stavite na rasprodaju i prosto ovo malo što je ostalo do sada, a da niste poklonili strancima to pretpostavljam

Dakle, vi ovde služite interesima zapadnih centara moći i očito je da morate da vratite ono što vam je EU čestitala pobedu Tomislavu Nikoliću tri sata pre zatvaranja birališta u drugom krugu predsedničkih izbora 2012. godine.Sada na naplatu gospodine predsedavajući, na naplatu stižu obaveze kojima ste se obavezali kada ste došli na vlast. Evo da konkretizujem. Zakon o upravljanju aerodromima, evo prosto pitanje za naprednjačku ekonomsku logiku, vi tvrdite, javno se hvalite kako je porastao broj putnika na Aerodromu „Nikola Tesla“, kako aerodrom sve bolje, kako je aerodrom ostvario profit, a onda šta radite, prodajete taj aerodrom. Ko na svetu može da objasni logiku prodaje aerodroma koji donosi profit?Naravno, da tu logike nema, naravno da su to opet neki vaši dogovori sa ko zna kojim partnerima, sa ko zna kojim logikama, sa ko zna kojim dugovima i repovima koje vi imate prema onima koji su vas doveli na vlast. Dakle, pet godina vi preko džepa građana Srbije i preko interesa države Srbije plaćate dugove onima koji su vas doveli na vlast 2012. godine.Dakle, godine.Dakle, vreme je da se sa tim prestane. Ne možete vi vaše dugove plaćati preko države Srbije. šta je još veliki problem u Zakonu o upravljanju aerodromima? Veliki problem su tzv. mešoviti aerodromi. To znači aerodromi koji su istovremeno i u civilnoj i u vojnoj funkciji.Vi ste tamo ispravno postupili kada ste rekli da na koncesiju ne mogu biti dati aerodromi koji imaju funkciju u okviru Ministarstva odbrane, ali i ovi mešoviti aerodromi imaju funkciju vojnu, dakle, funkciju u okviru sistema bezbednosti države Srbije. Šta mi kažemo? Mi kažemo da i mešoviti aerodromi ne mogu ni na koji način biti davani u koncesiju i to smo uostalom i određenim amandmanskim predlozima i predvideli.Dakle, pozivamo vas da, u interesu bezbednosti države Srbije i nesmetanog funkcionisanja Vojske Srbije, ne dozvolimo da privatna lica, dakle, da bilo ko, a posebno neko sa strane, van ove države, može da ima uticaj na rad mešovitih aerodroma koji su istovremeno i u vojnoj funkciji.Naravno, funkciji.Naravno, na kraju dolazimo do najzanimljivije tačke Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Pošto je sve drugo uređeno u Srbiji, pošto Srbija cveta, pošto je stanje sjajno i u privredi i u poljoprivredi, i vladavina prava funkcioniše, i sudovi sjajno rade, i sve je toliko savršeno organizovano, da vi sada nemate šta drugo da radite, nego ste rešili da upadate u naše zgrade i da uređujete kako ćemo mi da živimo u našim zgradama gde stanujemo. Dakle, ta vrsta vašeg upliva u privatnost, u stanarska prava i u kolektivna prava nas stanara u zgradama, govori o tome da vi jednostavno želite da se mešate i ono što nije vaš posao.Pretpostavljam da ako idemo ovom vašom logikom, svi stanari zgrada u Srbiji dobiće samo nove troškove koje treba da plaćaju, i to ne vodeći računa uopšte tome ko tu može šta uopšte da plati, ako ne može ništa da plati. Budući upravnici ili profesionalni upravnici bi bili sjajno mesto za novo stranačko zapošljavanje kadrova SNS. Pošto ste ih zaposlili po kompletnoj državnoj administraciji, evo, sada niste imali niste imali šta novo da smislite, pa ste smislili profesionalne upravnike preko kojih ćete zapošljavati stranačke kadrove SNS po našim zgradama.Naravno, tu mogu da određene stambene zajednice osmisle i kreditno zaduživanje i to sa dve trećine glasova. Dakle, mogu nekoga da obavežu na kreditnu obavezu, a da taj nije ni dao saglasnost na tako nešto. Takođe, investiciono održavanje kao neka vrsta novog oporezivanja, o kome će određivati lokalna samouprava. Dakle, lokalna samouprava će sada smisliti novi porez kroz investiciono održavanje zgrada, opet bez saglasnosti svih stanara.Naravno stanara.Naravno da ne vidim ovde da nešto država preuzima od troškova. Komunalna preduzeća, koja mi neprestano plaćamo i koja nikada ništa nisu uradila za naše zgrade, ne vidimo da preuzimaju na sebe neku dužnost u uređivanju i održavanju zgrada.Ima tu i dve dobre stvari. Prvo je pravilnik vlasnika kojim ćemo, nadam se, svi mi vlasnici stanova iskoristiti da mi odredimo kako ćemo funkcionisati u našoj zgradi, a ne da nam vi iz SNS određujete kako ćemo mi funkcionisati u našim zgradama. Dakle, hvala vam na toj odredbi o pravilniku vlasnika, kojom ćemo nadam se moći da izigramo vaš zakon kojim vi mislite da nam određujete kako mi treba da živimo, radimo i funkcionišemo u našim zgradama.Druga stvar je stambena podrška, za koju se nadam da će zaista završiti kao vid mere podrške socijalno najugroženijim porodicama, a posebno porodicama koje su prezadužene, koje su samohrane, koje nemaju nijednog člana zaposlenog, koje recimo imaju više dece itd, a nemaju rešeno stambeno pitanje, računajući i mlade bračne parove. Dakle, te dve stavke još gaje malu nadu da se ovaj zakon može preusmeriti u nekom dobrom pravcu u odnosu na onaj koji ste vi zamislili.U tom smislu, ja imam za vas jedan amandman koji mislim da je presudan za uspeh ovog vašeg zakona, onako kako ste ga vi zamislili. Dakle, kada mi u stambenim zajednicama, mi u nekadašnjima skupštinama stanara u zgradama širom Srbije, ne budemo sposobni da se dogovorimo, ne želimo da se dogovorimo oko toga ko će nam biti upravnik u našoj stambenoj zajednici, ja predlažem da onda profesionalni upravnik svih zgrada u Srbiji bude Aleksandar Vučić, pošto je pokazao izuzetan kapacitet da bude ministar u svim ministarstvima, da bude predsednik svih opština, gradonačelnik svih gradova. Mislim da on ima vremena i da ima kapaciteta da bude i profesionalni upravnik u svim zgradama u Srbiji. Zato bih vas zamolio da se jedan takav amandman donese, jer zaista ne vidim bolje rešenje od Aleksandra Vučića, jer takav supermen kakvog smo mi dobili u liku predsednika Vlade Republike Srbije zaista do sada nije viđen ni u jednom crtanom filmu. Hvala vam. Hvala, predsedavajući.Koristim pravo da ukažem na povredu člana 107, dostojanstvo parlamenta. Vi ste tu morali da reagujete, zato što je nedostojno da neko ko je ovlašćeni predstavnik ustane i ovako da fraglantno obmanjuje javnost i čitavu Skupštinu, a pri tom nije ni pročitao zakonske predloge, jer da jeste ne bi slagao kompletnu javnost da se aerodrom prodaje, nego se aerodrom, odnosno može da da upravljanje na koncesiju.(Marija nije ni šija ni vrat, nego vi o tome ne znate ništa. Znate, nije poenta u tome da nešto napamet naučite i da onda obmanjujete javnost i da demagogijom pokušate da dođete do glasova. To što vas je neko lepo očešljao i to što vas je neko obukao i to što vam je neko napisao njegovo mišljenje da vi prikažete kao svoje, ne znači da na taj način možete da vređate dostojanstvo parlamenta i čitavog naroda tako što ćete da ga lažete.Zaista bih vas zamolio da ubuduće reagujete, jer na ovakve laži ćemo ubuduće svaki put i mi reagovati. Hvala vam. Zahvaljujem.Kao što ste videli, nekoliko puta sam pokušao da gospodinu Obradoviću ukažem da se vrati na temu dnevnog reda.

ali ja bih volela da se mi zaista vratimo na same zakone. Takođe, iz svega što ste rekli, ja bih rekla da vi u stvari podržavate sve ove zakone, ali vas je negde sramota da to kažete. Dobro, i to mogu da razumem.Prvo, kada govorite o zakonima koje ćete podržati zvanično, onda treba da vas informišem da upravo Zakon o prevozu robe jeste transponovao sve direktive i Evropskog parlamenta i Saveta Evrope i zato mi je baš drago što se u stvari pridružujete tom jatu evrofanatika, kako nas zovete, zato što je ovaj zakon zaista važan upravo za prevoz opasne robe.Ne raspolažete, nažalost, pravim podacima. Zbog toga i pre svega zbog građana Srbije, kada govorite o tome da je naša saobraćajna infrastruktura loša, onda tu treba da znate da u saobraćajnu infrastrukturu, pored železničkog saobraćaja, spadaju i drumski i vodni i vazdušni saobraćaj. Po svim svetskim i međunarodnim kriterijumima, daleko od toga da je to baš tako loše.Kada loše.Kada govorite o prevozu opasne robe, da, mi smo, rekla bih, Vlada koja je posle jedno 20 godina konačno krenula da izmešta npr. prugu koja prolazi kroz centar Niša za teretni saobraćaj, baš zbog toga da se ne bi prevozio opasni teret, odnosno opasna roba kroz centar grada.Drugo, mislim da je vrlo važno da vam kažem da nema ni jedne centralne ispostave u bilo kojoj državi koja diktira Vladi Republike Srbije šta je to javni interes, ni Brisel, ni Moskva, ni Peking, ni Vašington, nego ova Vlada radi u interesu građana Srbije. Svi zakoni koji se danas nalaze pred poslanicima i pred građanima Srbije su zakoni koji uvode određeni red, jer je važno da imamo red u zemlji u kojoj živimo.Mislim živimo.Mislim takođe da kada govorite o uplivu u privatnost, Zakon o stanovanju itd, ne, mi samo treba da vodimo računa i da održavamo naše zgrade, da se nijedno dete ne bi povredilo. Dakle, to je suština u stvari Zakona o stanovanju, jer očito nismo bili u stanju u prethodnih 20 godina da to radimo na pravi način.Kada govorite da ovi zakoni nisu prošli javnu raspravu, govorite pre svega neistinu. Zakon o stanovanju je prošao

Krajnja, ona poslednja javna rasprava je bila u Privrednoj komori Srbije. Sve što su bili komentari svih institucija, fizičkih lica, seli smo, razgovarali i sve što je moglo mi smo u te zakone zaista zaista i stavili, da bi zakoni bili kompletni, jer kada se svi složimo oko njih, onda ćemo ih, naravno, još bolje implementirati.Zatim, greškom ste se greškom ste se izrazili, samo da vas informišem, nije to „pravilnik vlasnika“ nego su to „pravila vlasnika“ i upravo kroz to, i drago mi je da vam se to dopada, zato što to takođe znači, jer to je u jednom drugom delu vrlo važno za ovaj zakon, vi ovaj zakon stvarno i podržavate.Ovo podržavate.Ovo su najkraće crtice na koje sam htela da odgovorim. Zaista sve drugo predstavlja vaš izborni govor, tako da na to ne bih odgovarala.(Boško

JANjUŠEVIĆ: Zahvaljujem, predsedavajući.Ukazujem na povredu Poslovnika, član 27. i član 100. Ukoliko želite da se raspravljate, odnosno da vodite debatu sa poslanicima, potrebno je da siđete u klupe poslaničke.Drugo, već nekoliko dana zaredom na silu ućutkujete poslanike Dveri i izvrćete naše reči i ne predstavljate kako treba. Izričite kazne onako kako vam pada na pamet. Sada su svi čuli da je ministarka rekla „kandidat Dveri“ i komentarisala predsedničku kampanju. Evo, ona sama neka kaže da li jeste ili nije, pa će vam pomoći da se odlučite da li ćete dati repliku ili ne. Ja razumem strah, ja razumem vašu nervozu, razumem da nemate ni stid ni sram, ali molim vas neki osnovni, osnovni nivo ponašanja. Naši građani ovo ne zaslužuju. Hvala vam. Da odgovorim.Prvo, što se tiče opomena, koleginice, ja sam više dobio opomena nego što sam ih izrekao, tako da nemojte to da mi spočitavate. Više sam dobio nego što sam ih izrekao. Ne vidim gde sam pogrešio i prekršio član 100. Poslovnika, jer ja nisam polemisao sa gospodinom Obradovićem,(Marija sam odgovorio kolegi Đukanoviću na njegovo reklamiranje Poslovnika. Ne vidim ništa loše što bi imalo pravo da nekom da za repliku, ako je neko rekao „predsednički kandidat Dveri“ ili ako je rekao „to je vaš izborni govor“.Znači, na osnovu člana 104. stav 3, ne vidim ništa uvredljivo.(Boško mislim da vas je ministar odlično protumačio, mada to nije lako. Mada nije lako da vas neko dobro protumači, uradila je to koleginica Mihajlović.Reč ima narodni poslanik

opomena se izriče narodnom poslaniku koji, između ostalog, dobacuje, koristi uvredljive reči itd. Ako neko kaže da nemamo ni stida ni srama itd, ja to doživljavam kao uvredu, bez obzira što se radi o kolegama koji su se ovde uz pomoć Janka Veselinovića i gej aktivista domogle ovog parlamenta, pa možda ne znaju dovoljno propozicije, jer misle da im je sve dopušteno. Mislim da ipak morate da reagujete i da izreknete opomene onim narodnim poslanicima koji na vrlo uvredljiv način govore o nama, a sa druge strane, dok vi tumačite da odredba Poslovnika nije prekršena, taj isti poslanik permanentno dobacuje, dakle, i ponovo krši Poslovnik. Ja to ne činim i zato vas molim da s vremena na vreme, ne tražim ovog puta, bez obzira što ste blagonakloni prema opoziciji, s vremena na vreme da iskoristite vaša ovlašćenja pa izreknete neku opomenicu, ukoliko se ovo bude, naravno, ponavljalo. Hvala.

Ako dozvolite, ja bih vas podsetio da kada neko u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine ili se uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku ili, što je u mom slučaju učinjeno, pogrešno protumači njegovo izlaganje, ja nikada nisam rekao „podržavam sve zakone koji su ovde predloženi“, rekao sam da će Dveri podržati dva od osam zakona u jedinstvenom pretresu, dakle, pogrešno sam protumačen i imam pravo na replikuDruga stvar po kojoj se takođe javljam je dostojanstvo Narodne skupštine, koje kršite vi kao predsedavajući u ovom trenutku Narodne skupštine, time što na moju skupštinsku, da komentarišete moje zdravstveno stanje. Dakle, gospodine predsedavajući, ja sam veoma tolerantan čovek, ali imam veoma nisku toleranciju prema nepravdi. Juče ceo dan nismo dobili repliku, a prozivani smo gotovo u svim govorim predstavnika vlasti. Danas ponovo počinjete sa istim principom da ne dajete pravo na repliku i još brinete o mome zdravstvenom stanju.Ja bih vas podsetio da sam samo, evo, za prethodnih nekoliko dana ovde nazvan „kafanski pevač sa ibarske magistrale“, „jedna polupismena bitanga“, „siledžija koji bije žene“, da sam nekome psovao majku i mrtvoga oca, a to nikada u životu nisam uradio, i vi sada, na kraju svega toga, kao predsedavajući, sve to začinite time što aludirate na moje zdravstveno stanje. Dakle, gde je kraj uvredama od strane vladajuće koalicije? Ako imate argumente, odgovorite argumentima. Ministarka je odgovorila. Dajte meni mogućnost da ja njoj odgovorim. Ona nije mene vređala. Vi ste me uvredili. Dajte mi pravo da odgovorim na ministarkino pogrešno tumačenje moga izlaganja. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Smatram da nisam povredio Poslovnik one odredbe koje ste reklamirali, pogotovo vezano za član 104. Smatram da vas je ministar odlično razumela,

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvažena gospođo ministre sa saradnicima, ja ću se unapred izviniti svima ako zbog straha od nekih ranijih istupa ovde nešto i zaboravim i propustim ili se zbunim, mada to teško može da se desi jer čovek ovde treba da se zbuni samo kad čuje ozbiljne argumente. Na neozbiljne argumente koji proističu očigledno iz rasprava koje su dobro obavljene otišli toliko široko da su postale i kafanske rasprave o ovim zakonima, jer ovakve zaključke i ovakve komentare možemo da čujemo samo iz nekakvih takvih uslova u kojima se može debatovati i diskutovati. Ali, to ionako nije primereno ovom domu, pa se na to i ne treba nešto posebno osvrtati dalje.Ovom dalje.Ovom prilikom ću govoriti o nekoliko zakona. Očigledno smo imali potpuno dijametralno suprotne stavove u odnosu na neke prethodne govornike, pogotovo kada je u pitanju Zakon o aerodromima. Ovaj zakon je jako važan i jako je dobro što je Ministarstvo prepoznalo potrebu za donošenjem ovog zakona jer, jednostavno, ovim zakonom se definiše delatnost upravljanja aerodromima kao delatnost od opšteg interesa. Zakonski gledano, to je osnovni preduslov da bi se uopšte moglo razgovarati o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, odnosno da li za pojedine aerodrome ova država ima interesa ili nema, odnosno da li privatna lica imaju interese ili nemaju da kroz ugovore o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama izvrše ulaganja, revitalizuju ih i stave u funkciju.Zakonski je što država ne pokušava da uđe u sve segmente privrede i dobro je što se ostvaruju uslovi da širenjem delatnosti, poboljšanjem uslova za iskorišćavanje aerodroma kojih nije tako malo u Srbiji, mi potpomognemo da se razvije ne samo privredna, već i turistička delatnost pojedinih oblasti.Nemojmo oblasti.Nemojmo da zaboravimo da Zlatiborski region, zasigurno ima jako velikog interesa za revitalizacijom i stavljanjem u potpunu funkciju Aerodroma „Ponikve“, koliko Kopaonik može da dobije na svom statusu i rejtingu iskorišćenosti ukoliko bude bude stavljen u funkciju Aerodrom „Lađevci“ i da ovde ne licitiram i ne nabrajam ono što je očigledno, samo ministarstvo prepoznalo, stvorilo osnov i vrlo jasno definisalo proceduru kroz koju može doći do ugovora o javno privatnom partnerstvu, a nadasve vodilo računa o tome da se ni jedan interes države Republike Srbije, pa ni jedan strateški vojni interes ne može ugroziti. Između ostalog, svi aerodromi su, pa taman bili i definisani isključivo kao civilni u nekim, ne daj bože, situacijama, upravo vojno-strateški objekti, tako da mislim da je potpuno besmisleno polemisati na ovu temu.Oko Zakona o stanovanju je bilo krajnje vreme da se uvede red i disciplina u održavanje stambenih zgrada. U način na koji će se to činiti i raditi, jer, nažalost, za razliku od jednog broja dobro organizovanih skupština stambenih zgrada kako se to do sada zvalo i predsednika, ljudi koji su bili jako odgovorni prema svojini koju imaju, kako na svojim stanovima, tako i na zajedničkim delovima zgrade, nažalost, pokazalo se da smo u mnogim slučajevima nemarni, neorganizovani, pa čak bili i u prilici da bahatošću jednog pojedinca samo u celoj zgradi, dovede se u pitanje investiciono održavanje celokupne zgrade.Ovaj zakon upravo stvara jasno precizirane preduslove da se tako nešto u buduće spreči. Ne vidim da je bilo kakvo mešanje u nečije unutrašnje stambeno pitanje to što se pitanje održavanja stambenih zgrada dovodi na jedna nivo koji mora da pruži mogućnost da svačija svojina bude jednako i na odgovarajući način zaštićena.Mislim da jedan ozbiljan deo tereta ovde koji je važan, Ministarstvo, neću reći prebacuje, ali stavlja u nadležnost lokalnim samoupravama. Ne samo što im stavlja u nadležnost, nego jednostavno i pruža mogućnost lokalnim samoupravama koje su do sada bile sputane u tom delu da jednostavno mnogo više prostora i mogućnosti imaju kada je u pitanju definisanje određenih stvari koje su bitne za funkcionisanje zgrade.Tako recimo, članom 76. ovog zakona, predlaže se da pitanje tzv. opšteg kućnog reda definiše lokalna samouprava. To nikako ne zadire u pravo vlasnika stambene zgrade da ukoliko žele, kroz pravila vlasnika na još neki specifičniji način regulišu pitanja kućnog reda. Ali, pitanje kućnog reda i jeste pitanje lokalne samouprave upravo zato što svaka lokalna samouprava može mnogo bolje da sagleda na tom mikroplanu šta je to šta je za određene zone grada prihvatljivo, a šta je neprihvatljivo.Pitanje kućnog reda treba upravo da stvori mogućnost da se spreči da pojedinci koji to i danas čine, ne dovode u poziciju sve ostale stanare u zgradi da zbog toga trpe. Bilo da pretvaraju poslovne prostore, u poslovne prostorije, bilo držanjem kafića koji rade po celu noć i ometaju normalan život i funkcionisanje tamo gde to nije nužno, moram reći, i do toga da pojedini stanari ne vode računa o svojim komšijama, uz svo dužno poštovanje mene kao ljubitelja životinja i pasa i svega toga, da ne kažem baš da su od svojih stanova napravili štenare, ali dešava se čak nešto i približno tome, da time ugrožavaju i zbog održavanja zgrade, ugrožavaju i ostale stanare.Sve to može da se propiše na nivou lokalne samouprave, a to će onda upravo stvoriti mogućnost i obavezu komunalnoj inspekciji da postupa u skladu sa ovlašćenjima koje mu ovaj zakon pruža, da nadzire i kontroliše kompletno sprovođenje svega

Normalno je da, ukoliko sama stambena zajednica poželi, može angažovati profesionalnog upravnika, ali to je njeno pravo a ne obaveza. Ono što je dobro i novina u ovom zakonu jeste uvođenje prinudnog upravnika sa ograničenim trajanjem tamo gde stambena zajednica neće ili ne želi da da se organizuje.Jako je važno da to bude potpuno kontrolisano i dobro je što je to spušteno na nivo lokalne zajednice koja sada ima obavezu da vrši registraciju svega što je vezano za pitanje stambene zajednice i obezbedi na jednom šalteru dobijanje i PIB-a i provere svih papira i funkcionisanje stambene zajednice. Ovde stambena zajednica, praktično, u određenim stvarima dobija i status pravnog lica, što joj pruža mogućnost da zaključuje odgovarajuće ugovore po pitanju održavanja koje je ovde vrlo jasno definisano, kao hitno, tekuće i investiciono i time jednostavno potpuno precizirano kuda i kako ćemo dalje morati da idemo i kako ćemo morati da se ponašamo, da budemo odgovorni prema ali da budemo odgovorni i prema svojim komšijama kao i prema prolaznicima.Znate, nedopustivo je bilo da zbog zakonskih odredbi onoga ko živi u prizemlju ne zanima što curi krov. Da onoga ko živi u prizemlju ne zanima da li se održava lift bez obzira što mu komšija živi na desetom spratu. Jednostavno te stvari će ovde mnogo funkcionalnije i mnogo brže biti rešavane.Očigledno da dolazi vreme kada će i same zgrade i svi stanari morati da budu daleko zainteresovaniji i za energetsku efikasnost stambenih zgrada, a to jednostavno, kroz ove mere može da se sprovede i ovde je potpuno definisano šta u tom pravcu treba da radi stambena zajednica, šta treba da radi lokalna samouprava i u kojoj meri mogu da tome pomognu sa različitih nivoa i Republika, ali i lokalna zajednica.Ono što može da bude problem ovde jeste jedan vrlo specifičan, a to je što gradske opštine nisu prepoznate u Ustavu koji je važeći, nemaju jasno svoju poziciju definisanu, ali onda će grad Beograd kao takav morati da preuzme mnogo više obaveza na sebe kada je u pitanju sprovođenje ovog zakona u odnosu na na opštine koje su u sklopu grada Beograda.Želim da istaknem i sledeću stvar koja je jako važna, a to je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine. Potpuno je bespotrebno govoriti koliko je veliki značaj ovog sporazuma i šta mi možemo od njega da očekujemo, ali ono što je najvažnije u svemu ovome jeste u stvari priznanje spoljnoj politici koju vodi Vlada Republike Srbije od jedne od najvećih zemalja i najmoćnijih zemalja na svetu. Ako je jedna Kina znala da prepozna poštovanje koje njenoj veličini, njenoj snazi i njenom prijateljstvu prema Srbiji, Srbija ukazuje i uzvratila jednaki poštovanjem bez obzira na različitost u veličini, snazi, poziciji ekonomije, onda to samo pokazuje da je ispravan način na koji ova Vlada vođi međunarodnu politiku.Iz tog razloga očekujemo da će upravo postupak koji je premijer učinio u ponedeljak, napuštajući Brisel posle neprimerenih, bezobraznih i nevaspitanih ucena koje su postavljane iz Republike Hrvatske, doneti i uroditi plodom, jer jednostavno neće poštovati niko nikoga ukoliko sam sebe ne poštuje. Ovo što je Republička Vlada uradila u ponedeljak je od izuzetnog značaja i za svako poštovanje. Kamo lepe sreće da su se na takav način ponašale prethodne vlade, prethodni premijeri. Možda bi položaj građana, odnosno srpske srpske manjine u Hrvatskoj danas bio mnogo bolji i mnogo povoljniji nego što je u ovom trenutku, da se drugačije ponašalo i postupalo u vreme kad je Hrvatska pristupala EU.U svakom slučaju, siguran sam da ova Vlada može, ume i hoće da ispravi sve propuste iz ranijih perioda, ali mora se staviti uspravno i imati tačno odmerenu i jasno definisanu politiku u svemu.U danu za glasanje, podržaćemo sve ove predloge i zahvaljujem se na tome što ste prepoznali sve ove ključne elemente koji treba kroz ove zakone da budu mnogo bolje definisani i koji će mnogo bolje precizirati postupanje i ponašanje u mnogim oblastima. Hvala.